to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitnaje, P.Z.E. br. 109 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika SDP-a i Vlada RH. Amandmani Vlade postaju sukladno članku 169. Poslovnika sastavni dio konačnog prijedloga zakona i o njima se ne glasuje. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo pred vama na stolu se nalazi dakle Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju za kojeg Vlada koja ga je uputila u Sabor smatra da potpunije regulira osnivanje poslovanje, ali i prestanak rada subjekata na tržištu osiguranja. Pod tim podrazumijevamo društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, odnosno društva za zastupanje osiguranju na način koji omogućava učinkovitije i transparentnije poslovanje usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, čime će se između ostalog stvoriti i ključni preduvjeti važni za integraciju tržišta osiguranja u jedinstveno tržište zemalja članica Europske unije. Ono što bih ja rekao uvodno, dakle koji su bili osnovni i koji jesu osnovni razlozi za predlaganje Izmjena i dopuna Zakona o osiguranju. Prvo je usklađivanje sa direktivama Europskog parlamenta i vijeća od 16. studenog 2005. godine o reosiguranju kojem se izmjenjuju do tada važeće i postojeće direktive, ja tu moram napomenuti da je postojeći zakon o osiguranju i bio usvojen u Saboru u 2005. godini, međutim ove izmjene i dopune direktiva europskih su se dogodile nakon toga. Isto tako drugi važan razlog ili osnovi razlog za izmjene ovoga zakona je da su promjene koje se stavljaju unutra vezane su za stečaj i likvidaciju društva za osiguranje s ciljem transponiranja također relevantnih direktiva europskih i usklađivanje propisanih normi sa odredbama Stečajnog zakona. Također dozvolite mi da tu napomenem da su ove odredbe direktiva europskih trebale biti regulirane posebnim zakonom o stečaju i likvidaciji, međutim, društava za osiguranje naravno, ali se u međuvremenu odustalo od toga, tako da ćemo ovim jednim postojećim Zakonom o osiguranju, odnosno njegovim izmjenama i dopunama imati kompletnu sliku vezanu za stečaj i likvidaciju. Dame i gospodo, dozvolite mi, evo da vam prezentiram ukratko Izmjene i dopune Zakona o osiguranju, koje su to ključne novine i promjene u odnosu na postojeći. Prije svega, ja bih rekao jednim više ovako kronološkim redom kako u zakonu ide, a to je dakle sloboda pružanja usluga osiguranja, dakle uređuje se sloboda pružanja usluga osiguranja, mogućnosti i način obavljanja poslova osiguranja, društava za osiguranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u državama članicama Europske unije, ali naravno vrijedi i princip reciprociteta. Pravne norme koje uređuju ovo područje imati će odgođen početak primjene i početi će važiti danom punopravnog članstva Republike Hrvatske u Obzirom dakle da ovim izmjenama i dopunama predlažemo daljnju liberalizaciju ovog tržišta, svakako da je bilo važno i potrebno našem regulatornom tijelu, dakle nadzornom tijelu, a to je HANFA-i dati i propisati i dodatne ovlasti tako da će slijedom ovih izmjena HANFA dobiti dodatne ovlasti na način da može provesti dodatne mjere potrebne kada dođe do stjecanja kvalificiranog udjela društava za osiguranje u drugom društvu za osiguranje ili drugoj financijskoj instituciji, bilo sa sjedištem izvan teritorija Republike Hrvatske ili naravno Isto tako, HANFA će po ovim izmjenama i dopunama zapravo i detaljnije razrađen postupak nadzora HANFA-e na način da HANFA dobija te veće ovlasti, ali da te ovlasti i detaljnije razrađen postupak nadzora ni u kojem slučaju neće utjecati na poslovanje subjekata nadzora, jer svakako to bi bilo krajnje kontraproduktivno. Ono što bih još rekao važno je svakako zaštita, odnosno jačanje zaštite potrošača jer se uvodi obveza informiranja ugovaratelja osiguranja koje bi za vrijeme trajanja zaključivanja ugovora o osiguranju kao i nužni sadržaj informacija radi omogućavanja zaštite ugovaratelja osiguranja i osiguranika. Konačno, ono što sam rekao i na početku, dakle vezane promjene i izmjene i dopune se vezane za način i likvidaciju i stečaj društava za osiguranje i reosiguranje, međutim ono što bi konačno još rekao je, dakle da se ovim izmjenama i dopunama detaljnije uređuje posredovanje i zastupanje. Ta pravila i način obavljanja poslova posredovanja i zastupanja osiguranja u skladu su s pravilima i standardima europskog zakonodavstva, odnosno direktivama Europske unije. Što se tiče važenja ovih izmjena i dopuna, tako i piše u prijedlogu zakona, to od 1.1.2009. godine, međutim ono što treba reći, dakle razdoblje usklađivanja za izračun granice solventnosti društava za osiguranje i društava za reosiguranje skraćeno je na 1. siječnja 2010. godine uz potpunu primjenu članaka 98. i 99. zakona. Međutim, isto tako do 31.12.2010. kod društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, odnosno društava za zastupanje u osiguranju ugovorene svote od odgovornosti. (HDZ)** Hvala. Odbori zakonodavstva i europske integracije, financija i državnog proračuna? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, pred nama se nalazi još jedna u nizu zakonskih prijedloga kojima se nacionalno zakonodavstvo ovoga puta iz područja financijskih usluga, odnosno osiguranja i reosiguranja usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije. Mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice smatramo potrebnim naglasiti kako Vlada Republike Hrvatske, mi ovdje u Hrvatskom saboru i čitava Hrvatska po pitanju procesa našeg zakonodavstva i prilagodbe naše zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, dakle usvajanje standarda razvijene, moderne i uljuđenje Europe zaista vozimo u petoj brzini, ako ne već i u šestoj brzini. Dakako, reći ću vam zašto to tvrdimo i zašto tako mislimo. Želim da ovi podaci koje ću iznijeti uistinu se shvate kao činjenica bez ikakvih pokušaja unošenja političkih konotacija ili ocjena jer svjesni smo mi iz Hrvatske demokratske zajednice kako su određena razdoblja političkog djelovanja mlade i demokratske Hrvatske države bila obilježena drugim prioritetima te kako su se procesi naspram Europske

želimo vjerovati da se s ovom konstatacijom možemo svi skupa složiti i izraziti zadovoljstvo s onim što je učinjeno. Naime, u mandatu od 2000. do 2003. godine Hrvatski sabor je usvojio ukupno 67 zakonodavnih prijedloga koji su se usklađivali sa pravnom stečevinom U mandatu od 2004. do 2007. ukupno 160, a u prvih 6 mjeseci ovoga mandata, zaključno sa ovom sjednicom Hrvatskog sabora biti će doneseno više od 80 zakonodavnih prijedloga s kojima se naše zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Dakle, 15. srpnja kad ova sjednica Sabora kako je planirano bude zaključena, državna administracija, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor odraditi će više od 2/3 svog planiranog posla vezanog za usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom unije te na taj način postići pretpostavke za postizanje cilja, a vi znate da je cilj bio donijeti 120 zakona koji će se uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije, a isto se tako prisjetimo da je bilo onih koji su taj cilj kvalificirali kao preambicioznim i neostvarivim. Sve prethodno rečeno govori o tome kako Republika Hrvatska najblaže rečeno vozi primjerenom brzinom prema Europskoj uniji te da će se do konca 2009. godine predvođena Vladom Republike Hrvatske dovesti do krajnjeg odredišta, odnosno ispuniti u potpunosti kriterije za punopravno članstvo u zajednici Europskih zemalja. Nažalost, neki konstantno pokušavaju obezvrijediti rad Vlade na ovome planu i govore o tome kako se Hrvatskom širi euroskepticizam pa čak i u samoj Vladi. Da to nije tako najbolje govore rezultati ankete objavljene u u nedjeljnom Večernjem listu čini mi se, koja govori da 58% hrvatskih građana i danas podržava ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će kao euro optimist i radi očuvanja postignute brzine prilagodbe Prijedlog zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju u potpunosti podržati, ali i zbog toga što ovaj prijedlog zakona kvalitetnije, preciznije i potpunije nego važeći zakon regulira osnivanje, poslovanje i prestanak rada subjekata na tržištu osiguranja te nadzor nad njihovim poslovanjem. Usvajanjem predloženih izmjena i dopuna omogućuje se učinkovitije i transparentnije poslovanje svih subjekata sustava osiguranja te ostvariti preduvjeti za integraciju nacionalnog tržišta osiguranja u jedinstveno tržište zemalja Osiguranje predstavlja jednu specifičnu djelatnost i u svijetu je relativno mali broj osiguravajućih društava, ako ih promatramo i kompariramo sa brojem ostalih gospodarskih subjekata koji uz građane koriste njihove usluge. Tako u Republici Hrvatskoj imamo 23 osiguravajuća društva i dva društva za reosiguranje, dok korisnika njihovih usluga dakle pravnih osoba, obrtnika i poljoprivrednika imamo preko 350 tisuća, znatno više što slijedi logiku svjetskih okolnosti. Međutim, treba naglasiti kako je osiguranje postalo sastavni dio ljudskog življenja bez kojeg se ne može, gdje su čovjek i njegova imovina poglavito u današnje vrijeme visokog tehnološkog razvitka i intenzivnih gospodarskih i životnih aktivnosti sve više izloženi brojnim opasnostima odnosno rizicima. Osiguranje imovine i osoba može se definirati kao djelatnost zasnovana na solidarnosti i uzajamnosti, a radi pružanja ekonomske zaštite od određenih opasnosti odnosno rizika koji ugrožavaju imovinu i osobe, te djelatnost kojom se ostvaruje dobit. Za razliku od drugih sličnih djelatnosti poput zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, osiguranje imovine i osoba funkcionira bez izravnog utjecaja države, odnosno zakonske obveze. Dakle, nije predviđen automatizam nego prava i obveze nastaju uz suglasnošću volja izraženih kroz ugovorni odnos, stoga su samim Zakonom o osiguranju i istaknut načela dobrovoljnosti te slobode izbora. Djelatnost osiguranja kao dio ukupnog financijskog sustava ima značajnu ulogu u gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, a njen udio u bruto domaćem proizvodu iz godine u godinu se povećava. Unatoč ovome što sam prethodno rekao, udjelom zaračunate bruto premije od 3,3% u bruto domaćem proizvodu ne možemo biti zadovoljni s obzirom da je to daleko ispod prosjeka Europske unije. Međutim, ta činjenica ostavlja u ovoj djelatnosti ipak prostora za daljnji razvoj. razvoj. Važno je spomenuti kako je unutar financijskog sektora djelatnost osiguranja trenutno na trećem mjestu po imovini sa 23,3 milijarde kuna te da je 57,55% temeljnog kapitala ovih društava u vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih osoba što je iznimka unutar ovoga sektor. Također je važno spomena uočeni trend rasta zaračunate bruto premije u posljednjih nekoliko godina koja se prosječno kretala na razini nešto iznad 10%, a ukupna zaračunata bruto premija za 2007. godinu iznosila je 9 milijardi kuna, što je za preko 20% više nego zaračunata za 2005. godinu. Posebno nas treba radovati brža stopa rasta osiguranja u odnosu na ukupnu stopu rasta koja prosječno godišnje raste 18,5% te udio premije osiguranja u ukupnoj zaračunatoj premiji koji je porastao na 27,4%, jer to su pokazatelji koji određuju stupanj razvitka tržišta osiguranja. Prema važećem zakonu, ali i prema predloženim izmjenama i dopunama zakona subjekti na tržištu osiguranja su društva za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja, društva za reosiguranje koja preuzimaju dio rizika od strane osiguravatelja, intermedijari u osiguranju odnosno fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju. Važeći pravni okvir sustava osiguranja u Republici Hrvatskoj kojeg čine Zakon o osiguranju, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te njeni provedbeni akti, uspostavljen je koncem 2005. godine kada su prestali važiti dotadašnji Zakon o osiguranju i Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju. Treba naglasiti kako je uspostava pravnog okvira za područje osiguranja u Republici Hrvatskoj iz 2005. godine značila s jedne strane definitivan raskid sa ostacima socijalizma koji su se još uvijek mogli naći u Zakonu o osiguranju iz 1994. godine i njegovim kasnijim novelama. A s druge strane iskaz političke volje našeg državnog vrha da propise iz područja osiguranja, a u sklopu pripreme za punopravno članstvo u Europskoj uniji uskladi sa onima u Europskoj uniji, uz napomenu kako je naš pravni sustav iz područja osiguranja tada implementirao više od 20 važećih europskih propisa. Dakle, donošenjem 9. prosinca 2005. godine dva ranije navedena sustavna propisa iz područja osiguranja, od kojih je jedan statusno organizacijski, a drugi koji uređuje specifičnu materiju obveznik osiguranja u prometu, postignuti su značajni efekti od kojih spominjemo samo neke. Izdvojena je materija obveznih osiguranja u prometu i Zakona o osiguranju u poseban zakon što je praksa i u zemljama Europske unije. U cijelosti je uvedeno tržišno načelo poslovanja u području osiguranja odnosno skinuta je državna kontrola s uvjeta i cjenika osiguranja. Povećana je efikasnost nadzora državnih tijela, stručnost je postala temelj pri obavljanju poslova osiguranja. Posebna pozornost je i tada već bila posvećena zaštiti potrošača usluga osiguranja i uvedena je obveza institucionaliziranja unutarnje revizije i kontrola u sva osiguravajuća društva. S obzirom na činjenicu da su pravni propisi jedna živa materija podložna promjenama koja se događa radi poboljšanja postojećeg zakonodavnog okvira i njegove prilagodbe novim društveno-političkim i gospodarskim okolnostima, te da se promjene ne događaju samo kod nas nego i u našem okruženju, dakle i u Europskoj uniji kojoj težimo. Potrebno ih je konstantno pratiti, a usvojene više standarde prihvaćati i implementirati u naš pravni sustav. osnovne razloge o predloženim izmjenama i dopunama nalazimo u potrebi usklađivanja našeg zakonodavstva sa europskom legislativom i u međuvremenu donesenim novim direktivama iz područja osiguranja. Zatim u potrebi usklađivanja Zakona o osiguranju sa posljednjim novelama Zakona o trgovačkim društvima i Stečajnim zakonom te u preuzetim obvezama u okviru nacionalnog programa. Posebno želimo naglasiti kako je zaista za svaku pohvalu činjenica što su pri izradi ovih izmjena i dopuna uzete u obzir primjedbe i prijedlozi odnosno preporuke strukovnih udruga odnosno udruge osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore, te Hrvatskog aktularskog društva, a koje su se odnosile ne primjenu važećeg zakona u praksi do tada. Na koncu još samo nekoliko rečenica o najbitnijem što nam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju donosi. Pa krenimo redom. Ja ću malo ovaj dio skratiti jer je o tome dosta opširno govorio državni tajnik. Pa krenimo redom. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao nadzornom tijelu daju se dodatne ovlasti. Uređuje se sloboda pružanja usluga osiguranja i reosiguranja kao što reče državni tajnik po principu reciprociteta. Uvodi se jača zaštita potrošača odnosno ugovaratelja osiguranja i osiguranika, detaljnije je razrađen postupak nadzora detaljnije razrađen postupak i način likvidacije i stečaja, detaljnije su utvrđena pravila i način obavljanja poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju i na koncu krajnji rok za usklađivanje sa ovim zakonom je znači godina dana, odnosno 01. 10. 2010. godine nema više mogućnosti da nadzorno tijelo prolongira znači uskladbu sa zakonom za dodatne 2 godine. I zaključno, izražavam uvjerenje kako smo zaista u 6 brzini, kada su u pitanju procesi prilagodbe nacionalnog zakonodavstava sa pravnom stečevinom Europske unije, te kako će ovaj zakon, odnosno njegove izmjene i dopune, doprinijeti transparentnosti i učinkovitosti poslovanja na području osiguranja, ali i zbog toga što ćemo njegovim usvajanjem biti barem korak bliže prema punopravnom članstvu Europskoj uniji, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će i ovaj puta bez rezervno podržati zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju kojeg nam je svojim aktom od 12. lipnja dostavila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kada su 2005. donošeni Zakoni o osiguranju i o obveznim osiguranjima o prometu, stručna javnost je komentirala da je donošenje tih propisa iz oblasti osiguranja pokazalo sve što ne valja u našem, u funkcioniranju našeg pravnog sustava. Naime, oba zakona donesena su po hitnom postupku bez ozbiljne stručne rasprave, a eventualne neorganizirane primjedbe koje su pristigle od struke, nitko nije ozbiljnije pročitao, a kamoli uzeo u obzir. Sve se opravdavalo obvezom da se naš osiguravateljni sustav što prije usuglasi sa onim iz Europske unije. I gle čuda taj hitni europski zakon iz 2005. godine sa svojih 306 članaka, za koje se uvjeravalo da je potpuno u skladu s propisima Europske unije, nakon dvije i pol godine ponovno s razlogom usklađenja sa europskim zakonodavstvom sada mijenjamo u preko 50% zakonskih članaka, točnije u njih 158. još se tisak na papiru dostavljenih nam prijedloga promjena nije ni osušio, a Vlada nam je poslala još 10 dodatnih stranica promjena. Zaista bez komentara. Obim promjena, odnosno izmjena i dopuna toliki je da je opravdan prijedlog Hrvatske gospodarske komore da se donese novi Zakon o osiguranju u redovnom postupku. S obzirom na to da se radi o temeljnom aktu osiguravateljske djelatnosti bilo je opravdano očekivati da će se ispraviti pogreška iz 2005. pa da će subjekti osiguravateljske djelatnosti biti uključeni u izradu predloženih promjena. No ne samo da im to nije omogućeno, nego je struka isključena i iz diskusije i iz izrade prijedloga izmjene i dopune zakona ili točnije osiguravateljima i njihovim udrugama je dan rok od 24 sata za davanje primjedbi, kada je već prijedlog ministarstva bio gotov. Dakle, bez mogućnosti stručne diskusije, razmjene argumenata, komparacije rješenja s onima u članica Europske unije, koordinacije stajališta, bez mogućnosti izrade analize, studije o utjecaju promjena na osiguravateljsku djelatnost. Rezultat toga je nekoliko nepovezanih primjedbi Hrvatske gospodarske komore i pojedinih osiguravatelja da bi forme radije, jer je jasno rečeno da se u vladinom prijedlogu neće ništa mijenjati zbog potrebne one pete brzine izrade dokumenata. Ne zna se kakav će efekat imati predložene promjene. Ilustracije radi, u Austrijskom udruženju osiguravajuće organizacije bila je na djelu suradnja između vlasti i struke, tek kada je struka dala svoje mišljenje sa nizom posljedica i promjena i utjecaja na poslovanje osiguravateljske industrije išlo se u prijedlog promjena. Drugi primjer, Njemačka je donijela novi Zakon o ugovoru u osiguranju 2007. godine stupio je na snagu 01.01.2008. kojim je izmijenjen zakona iz 1908. godine. Dakle, zakon koji je vrijedio 100 godina. No poanta je u tome da su novi zakon radili vrhunski stručnjaci s "Max Plankt" instituta punih 6 godina. Takav zakon vjerojatno može trajati i idućih 100 godina. Kod nas vidimo kako se to radi. Zar bi sudjelovanje osiguravatelja u izradi promjena umanjila autoritet nadležnog ministarstvu? Ne bi li baš suprotno te promjene bile usklađene s propisima Europske unije i prihvaćene od struke, što bi olakšalo njihovu implementaciju u svakodnevnom radu. Da je struka učestvovala u izradi prijedloga promjena, sigurno bi inzistirala da se popravi njihova ozbiljna primjedba na postojeći zakon iz 2005. o propisivanju obveze osiguravatelja da pričuve ulažu u točno određene oblike investiranja, članak 123. itd. Znači tj. u državne vrijednosne papire, što je u suprotnosti sa odredbama Europske direktive br. 2002/83 koja to upravo zabranjuje tj. kaže: "Države članice od osiguravajućeg društva ne traže da ulažu u određene vrste ulaganja." Da je struka učestvovala u izradi prijedloga promjena, sigurno bi inzistirala da se u skladu s EU propisima riješi aktualni problem, početak i trajni razlog nerada na tržištu, stanica za tehnički pregled i sklapanje ugovora o osiguranju na njima, članak 251. jer se i dalje omogućava tržišna diskriminacija osiguravatelja. Da je struka učestvovala u izradi prijedloga promjena, sigurno bi inzistirala da se u skladu sa EU propisima riješi problem zaštite potrošača osiguravateljne usluge kojemu u zakonu u članku 89. daje pravo na pisanu obavijest od osiguravajućeg društva u svim bitnim elementima vezanim uz konkretno osiguranje koje misli ugovoriti. Naš članak zakona ne sadrži odredbe o kakvoj je to pisanoj obavijesti riječ, tko će dokazati da je osiguravatelj izvršio tu svoju obavezu prije sklapanja ugovora o osiguranju, kojim sredstvima će on to dokazati, kakve su sankcije neizvršenja te obveze od strane osiguravatelja itd. Europska direktiva 87/344 sve to objašnjava, zato valjda oni u Europi i nemaju toliko mučnih sudskih sporova osiguranika i osiguravajućih kuća. Da je struka učestvovala u izradi prijedlog promjena, sigurno bi inzistirala da se edukacija kadrova u osiguranju, što je jako bitno za funkcioniranje djelatnosti i u korist potrošača uredi temeljem europskih rješenja. Zakon, davanjem licenci ovlaštenja posrednicima, zastupnicima članovima uprave, daje u nadležnost državnom tijelu HANF-i temeljem ispita pred HANF-om. Europsko rješenje jeste edukacija i polaganje ispita vrši se u okviru struke tj. Hrvatskog ureda za osiguranje, dakle obrtničko načelo da obrtnik stručni ispit polaže u cehovskoj organizaciji. Na temelju tako dobivenog certifikata državno tijelo HANF-a može izdati licencu. Ovako se stječe dojam da zadržavanjem te nadležnosti i propisivanjem pristojbi za polaganje ispita država osigurava jedan izvanredan prihod svojoj agenciji. Da je struka adekvatno komunicirala sa ministarstvom tražila bi da država izmjenom poreznih propisa stvori dodatan poticaj za još snažniji razvoj tržišta životnog osiguranja na način da se poslodavci oslobode plaćanja poreza na izdvajanja za životno osiguranje svojih zaposlenika. Naime, svi znamo da postojeći mirovinski sustav ne može osigurati građanima mirovine za pristojan život u starosti. Tu država treba pružiti ruku poduzetnicima koji su voljni dodatno pomoći svojim zaposlenicima da si osiguraju spokojniju starost. Struka bi tražila i tretman premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenika kao porezno priznati izdatak poslodavcima. Struka nažalost nije učestvovala u izradi Prijedloga zakona o osiguranju pa se on ne bavi tim i drugim bitnim praktičnim pitanjima i problemima iz područja osiguranja nego rješava samo pitanje poput slobode, pružanja usluga, osiguranja na području Europske unije, naravno punopravnog članstva Republike Hrvatske. Razrađuje se postupak nadzora nad osiguravajućim društvima, osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za posredovanje, odnosno društava za zastupanje u osiguranju i Uz ovu snažnu kritiku predlagaču zbog ignoriranja struke i relevantnih problema iz postojećeg Zakona o osiguranju koristimo priliku da progovorimo i o još nekim problemima vezanim uz osiguravateljsku djelatnost. Hrvatski građani su lani imali 7,4 milijuna zaključanih polica, na koje su potrošili oko 9 milijardi kuna. Od toga u neživotnim osiguranjima 6,3 milijarde, vrijednih 6,58 milijardi kuna, a u životnim 1,2 milijuna polica, polica vrijednih 2,47 milijarde kuna. U odnosu na 2000. godinu broj polica je gotovo udvostručen a zanimljiva je ekspanzija životnih osiguranja pa je broj polica povećan za 3 puta. U kategoriji neživotnih osiguranja …/Govornik se ne razumije./… ima i automobilska osiguranja pa je najzastupljenije obvezno automobilsko osiguranje 30-ak posto, kasko osiguranje vozila je oko 12%, osiguranje imovine učestvuje se oko 14%. To je dakako logična posljedica činjenice da je u Hrvatskoj registrirano oko 2 milijuna vozila, od čega je oko 1,5 milijun osobnih. Svaki punoljetni stanovnik naše zemlje ima u prosjeku dvije police, a osiguravateljnom biznisu trenutno su 23 osiguravatelja sa hrvatskim vlasništvom oko 59% osiguravateljnog tržišta. Najveći udio u ukupnoj premiji osiguranjima, Croatia osiguranju sa 40% a slijede i …/Govornik se ne razumije./… Agram sa 19, Alians sa 11. Dakle, ova tri osiguravatelja pokrivaju 70-ak posto ukupnih premija osiguranja u Hrvatskoj. Udio te djelatnosti u bruto domaćem proizvodu je na razini od preko 3%. Osiguravateljnu djelatnost nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskog tržišta …/Govornik se ne razumije./… pri čemu je još uvijek prisutan konzervativni model tržišnog nadzora. Tu vidimo i prvi velik problem osiguravateljne djelatnosti i liberalizacija tržišta osiguranja. Naime, Zakon o osiguranju i Zakon o obveznim osiguranjima u prometu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. ostavili su osnove ali obvezu uvođenja liberalizacije cijene obveznih osiguranja u prometu. Osiguravatelji su imali pune dvije godine da se pripreme za jedan od najvećih izazova u svom poslovanju i početak ove godine trebao je donijeti liberalizaciju tj. slobodu formiranja uvjeta i cjenika premija u obveznom osiguranju u prometu. Svi osiguravatelji su načelno jedinstveni u ocjeni da će liberalizacija dovesti do značajnih promjena u sustavu obveznih osiguranja u prometu i da se te promjene ne smiju svesti na konkurentsku bitku kroz snižavanje cijena premije nego prvenstveno na diferencijaciju u ponudi i pristupu osiguravatelja. No, iako su imali dvije godine za prilagodbu i iako deklarativno imaju jedinstvene stavove, građani Republike Hrvatske još nisu dočekali realizaciju zakona koji je Sabor donio. Netko će reći, pa možda osiguravatelji nisu zainteresirani da krenu s tim procesom. To nije točno, jer imamo informacije da su dvojca osiguravatelja odmah početkom godine …/Govornik se ne razumije./… podnijeli zahtjev za liberalizaciju kojoj se očituje i u smanjenju cijena automobilskog osiguranja od 20 do 30$, ali odobrenje državne agencije još nije stiglo. Postavljamo pitanje zašto, kada očito osiguravatelji imaju prostora za liberalniji pristup i smanjenje cijena premija osiguranja automobila prema građanima temeljem selektivnih kriterija. Argumenti tipa nastati će rusvaj, rat niskim cijenama na tržištu, dokazi za to su negativna iskustva, Austrije, Njemačke ili Grčke, ne mogu biti izlika za neprovođenje zakona jer imamo i drukčijih primjera, na primjeru Slovenije provedena je liberalizacija bez imalo potresa. Stravično je što neprovođenje zakona u smislu liberalizacije cijena premije osiguranja automobila nije u režiji osiguravateljnih kuća nego naše državne agencije koja bi trebala osnovana je za to da osigurava provođenje zakona. Želimo informirati hrvatske građane da su ove dvije hrabre osiguravateljne kuće najavile nove police auto osiguranja koje su dodatno prilagođene spolu i dobi vozača, marki vozila i godišnjoj kilometraži vozača. Opći europski stav da sustav mora stimulirati dobre vozače, najmanje rizične vozače. Osiguravatelji u Europskoj uniji osim uobičajenih parametara tipa automobila, snage motora, starosti automobila, prijeđenih kilometara i šteta koje je vozač napravio u prethodnoj godini uzimao je u obzir i mnoge druge, nama još nevjerojatne okolnosti i činjenice, mjesta stanovanja, dob, spol, zanimanje, bračno stanje, starosna dob djece, broj vozila u obitelji, pa čak i boja vozila i horoskopski znak vozača. Tako bi na primjer žene i stariji iskusni vozači mogli imati i 30-ak posto niže cijene osiguranja svog automobila a vozačima koji rade puno šteta police bi svakako trebale poskupjeti. Sljedeći korak liberalizacije trebao biti da se građaninu omogući da naplatu svoje štete po osnovi autoodgovornosti rješava isključivo sa svojim osiguravateljem. Bila bi to velika pomoć klijentima ali i veliki korak za povećanje povjerenja među osiguravateljnim kućama kod kojih je donedavno razina međusobne komunikacije i fer play bila veoma niska. Dakaz tome je jedan nonsence da su krajem 2006. godine svi osiguravatelji koji su se bavili osiguranjem vozila potpisali sporazum o poštivanju temeljnog premijskog sustava. Znači potpisali su sporazum kako bi se trebali pridržavati zakona. Zaista krasno. Molio bih predlagača zakona da u svojoj raspravi odgovori da li su i dokle su se razvile inicijative da se svi odštetni zahtjevi po osnovi autoodgovornosti bez obzira na krivca rješavaju kod osiguravatelja s kojim osiguranik ima sklopljen ugovor o osiguranju vozila. Drugi veliki problem osiguravateljne djelatnosti je ogroman broj sudskih sporova u osiguranju, to je problem koji zavrjeđuje najveću pažnju i zainteresiranost, koordiniranost i Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija, osiguravateljnih tvrtki i državnog nadzornog tijela za osiguranje, je udruga za zaštitu potrošača sa ciljem da se ojača povjerenje građana i poduzetnika u djelatnost osiguranja a samim time i omogući njen još snažniji razvoj u budućnosti. U cilju smanjenja broja sudskih procesa i povrata povjerenja u osiguravatelje pri Hrvatskom uredu za osiguranje osnovan je centar za mirenje, pa s obzirom da ne mogu dalje elaborirati postavio bih pitanje predlagaču zakona koliko je spornih predmeta došlo do centra za mirenje i kakav je omjer tih predmeta sa predmetima u sudskim sporovima? Te u kojem postotku se uspiju mirno riješiti? Nemam više vremena za daljnju raspravu pa ću zaključiti. Hrvatska narodna stranka će kao i u primjerima nekih drugih dosadašnjih europskih zakona podržati ove Izmjene i dopune Zakona o osiguranju ali tražimo od Vlade da konačno sjedne za zajednički stol sa strukom i da naprave novi pravi europski zakon s kojim će biti zadovoljni i oni ali i građani i poduzetnici koji u osiguranju traže svoju zaštitu. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, uvaženi kolegice i kolege ja ću biti prilično kratak što se tiče izlaganja na ovu temu ne radi toga što prestaje prijenos u pola 2 nego radi toga što mislim da treba reći neke stvari koje se tiču prije svega postupka a onda i rezultata tog postupka. Dakle ovo je važna materija za gospodarstvo svake zemlje pa i Hrvatske. Ono je dio financijskog sustava u užem smislu a u širem smislu je kažem važna za gospodarski razvoj zemlje. Struka koja ovdje doista nije zastupljena u koncipiranju i u izradi prijedloga zakona se podrazumijeva u svim zemljama. Ne znam zašto se u našoj ne podrazumijeva da bi u tome trebalo sudjelovati jer nije sudjelovala odnosno dana joj je šansa da sudjeluje na način da da ne može sudjelovati jer kad nekom date kao što se recimo dalo Hrvatskoj gospodarskoj komori 3 dana da okupi svoje članice pa da onda izrazi svoje stavove i svoje prijedloge, ne samo stavove načelne za jedan zakon kao što je ovaj, a pri tom zakon sadrži od 306 članaka 152 izmjena pa sad ja vas pitam koje mogu, tko je u stanju da se snađe u tome i da u roku od tri dana reagira? Nitko. Bolje bi bilo da se zapravo struka na taj način ne uključuje jer biste time dali priliku sebi da odgovarate potpuno za reguliranje ovako važne zakonske materije a i snosili odgovornost za to. Dakle Klub SDP-a podržava donošenje europskih zakona ali ne podržava način na koji pogotovo ovako važni načini se donose dakle po hitnom postupku u fazi pripreme i još u završnoj fazi donošenja u Saboru. Predlagatelj zakona tvrdi da su prihvaćene određene primjedbe, ja ne znam koje, od Hrvatske gospodarske komore i još nekih drugih subjekata jer ja ih nisam vidio da su prihvaćene. Možda ja nisam dobro pročitao. ja bih volio da taksativno kažete koje su to primjene prihvaćene od struke ili od Hrvatske gospodarske komore, ali da ne bude od tih 150, 3 primjene da ste prihvatili pa da se pokrijete da ste nešto prihvatili. Što se tiče tvrdnje predlagatelja zakona da je ovaj zakon usklađen sa direktivama Europske unije. Možda s nekima je, ali s nekima nije. Pa ću ja navesti konkretan primjer s kojom nije? unije prva iz 2002., 83. u članku 245. stavak 5. kaže: «Države članice neće zahtijevati od društava za osiguranje da ulažu određenu vrstu imovine.» A naš članak 65. zakona kaže ovako: «Ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve ne smiju prelaziti ograničenje ulaganja u vrijednosne papire. Moraju iznositi najmanje 50% ukupne imovine za pokriće matematičke pričuve.» Dakle 65. je u direktnoj suprotnosti sa ovom direktivom koju sam naveo. I na to ste upozoreni od struke, na to ste upozoreni od osiguravajućih društava ali niste reagirali. Odgovora zašto nema. Samo kažem jedan primjer, ima ih još. A tih primjera kojih ima još i koji želimo da se riješe na način da doista se odredbe zakona koji se predlaže usklade sa direktivama Europske unije ćemo kroz odnosno već je podijeljeni su amandmani Kluba SDP-a pa se nadam da ćete to ozbiljno razmotriti. Dakle ako će se na ovaj način zakon donositi i sa ovakvim sadržajem, a povezano sa načinom neće se stvoriti uvjeti za integraciju tržišta osiguranja hrvatskog u jedinstveno tržište I nadam se da pri tom ta činjenica da se odredbe zakona neke je vrlo važno ne usklađuju sa direktivom Europske unije neće uzrokovati da kao što ste u nekim drugim slučajevima, to javnosti baš niste objavili kad vam je Europska

ovo obrazlaganje hitnog postupka. Ma molim vas piše ovako: «Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku budući da će se na taj način izvršiti usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske iz područja … /Govornik se ne razumije./ … sa zakonom, nego je to jedan od kako da kažem završnog dijela postupka ako se ozbiljno pripremi zakon da se može donijeti po hitnom postupku a da se ozbiljno pripremi pa se onda na taj način usklađuje sa, a ne na ovaj što piše u obrazloženju kod predlaganja ovog zakona. Dakle na kraju mi jesmo za usklađivanje ovoga zakona sa pravnom stečevinom Europske unije ali nismo da se zakon nekvalitetan donese kao što će se ovaj donijeti ako se neće uvažiti i amandmani koje smo mi pripremili ali i primjedbe koje su i drugi dali a pogotovo osiguravajuća društva i Hrvatska gospodarska komora. Na kraju predlažemo da se prihvati redovni postupak u donošenju zakona, a ne hitan. I predlaže se da se, da se prihvate amandmani koje smo podnijeli, a vidjet ćemo nakon i rasprave

Zahvaljujem. Time je zaključena rasprava po klubovima. Imamo jedan, raspravu pojedinačnu. To je uvaženi zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, kolege iz Vlade. Evo meni je pripala čast da ovo poslijepodnevno vrijeme u petak kažem nekoliko rečenica pa ću se ja držati u našim dobrim manirima hrvatskim da to ne bude predugo. Pa evo dozvolite nekoliko rečenica. Kao što se vidjelo iz same dosadašnje rasprave djelatnost osiguranja kao dio našeg ukupnog financijskog sustava ima svakako značajnu ulogu u gospodarstvima svake zemlje pa tako i naše. Svakako da smo mi imali ili još uvijek imamo jedan zanimljiv put u razvoju osiguranja a posebno po njegovim pojedinim segmentima. Već je više puta rečeno da sustav osiguranja obuhvaća društva za osiguranje koja se bave sa ovim poslovima, osiguranja od zaključivanja pa do izvršavanja, društva za reosiguranje, te same … /Govornik se ne Po već ustaljenom običaju također razlog ovog donošenja izmjena i dopuna zakona je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz navedenog područja sa pravnom stečevinom Europske unije. Prije svega, pitanja koja se uređuju ovim zakonom vezana su na uređenja pravila i načina stjecanja udjela društva za osiguranje u drugom društvu ako se ono nalazi u državi sa sjedištem izvan teritorija Republike Hrvatske. Isto tako, ona uređuju pravila i način stjecanja udjela u društvu u svrhu kontrole nad vlasništvom dionica, a posebice imajući u vidu bitne ekonomske učinke vezane uz samu solventnost, te stabilnost društva. Isto tako uređuju slobodu pružanja usluga osiguranja i obavljanja poslova osiguranja društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u državama članicama Europske unije, a isto tako i reciprocitetno vrijedi. A svakako da je to i jedan od preduvjeta za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europsku uniju uz napomenu da će te pravne norme imati odgođeni početak primjene i važit danom punopravnog članstva Republike Hrvatske u EU. Svakako da je novost i obveza i formiranje ugovaratelja osiguranja kod i za vrijeme trajanja zaključivanja ugovora i nužni sadržaj informacija radi svakako zaštite ugovaratelja, te je detaljnije i razrađen postupak nadzora, odnosno poslova nadzora koji provodi nadzorno tijelo. Bitno se određuje na novi način i postupak i način likvidacije i stečaja društvo, a u svrhu zaštite samih ugovaratelja, te način likvidacije i stečaju društva a koje su vezane kroz poslove osiguranja na osnovi slobode pružanja usluga koje se obavljaju u državama članicama Europske unije. Detaljnije se uređuju i pravila i način obavljanja poslova posredovanja i zastupanja, a u u skladu sa pravilima i standardima europskog zakonodavstva. Krajnji rok za usklađenje sa odredbama Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o životnom osiguranju vezana su za 1. siječanj 2010. godine. Polazište ovog zakona vezano je uz dvadesetak direktiva Europske unije koje ja sada neću ovdje ponaosob navoditi, nego ćemo svakako reći da je u izradi ovog zakona uzeta i praksa zemalja Ovako predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potpunije se regulira kako osnivanje poslovanja i prestanak rada društva osiguranja, društva za reosiguranje i društva za posredovanje na način da se omogućava učinkovitije i transparentnije poslovanje, a u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije. Za provođenje ovog zakona neće biti potrebna posebna sredstva i iz državnog proračuna, s obzirom da se i financiranje nadzornog tijela utvrđuje od društva za osiguranje, posredovanje i društva za zastupanje, te shodno tome predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, te ću svakako ja njemu dati i podršku. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da, završno. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Prije svega ja bih vam se zahvalio na ovim komentarima i raspravi. Nije bilo puno zastupnika, odnosno klubova prijavljenih, ali mislim da je bilo vrlo sadržajno. Moram isto izraziti malo i žaljenje što je dobar dio rasprave tekao u tonu toga da nije bila konzultirana struka. Moram reći da Vlada Republike Hrvatske niti jedan od svojih prijedloga propisa, odnosno zakona ne upućuje ovdje u Sabor bez da je konzultirala struku. Naravno u nekim propisima možda više ili možda manje. Relativni odnosi to su ipak možemo reći pustimo to pojedincima da zaključuju da li su bili dovoljno zastupljeni ili ne. U prijedlogu pisanja ovog zakona, odnosno dopuna i izmjena dopuna Zakona o osiguranju sudjelovala je i Udruga osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Međutim, ja bih se samo osvrnuo kratko. Dakle, govorili smo o ovim vrlo kratkim rokovima o terminima nekoliko dana, odnosno tjedana za mišljenje. Ali treba ipak reći da je postojeći Zakon o osiguranju na snazi od 2005. godine i praktički, odnosno od početka 2006. mi smo primali razno razne i komentare i mišljenja struke i naravno da smo neka od njih uvažavali i usvajali, neka naravno da nisu usklađena odnosno stavljena u prijedlog ovog zakona. Ono što bih ja rekao isto tako, dame i gospodo, usklađivanje sa EU direktivama naravno da nam je jedna od vrlo važnih stvari i tu uvaženog zastupnika Šprema svakako mogu da ćemo uzeti u obzir i njegov komentar, odnosno da ćemo pogledati da li je u bilo kojem dijelu kako je on rekao kršimo određenu odredbu direktive. Ja osobno smatram da ne. Međutim, evo za svaki slučaj ću informirati da ćemo to napraviti. Ono što se tiče samog tržišta osiguranja čuli smo i brojke i čuli smo i određene podatke da na tržištu osiguranja za razliku od možda nekih drugih segmenata ukupnog financijskog tržišta imamo naše kompanije, odnosno naš udio udio domaćih tvrtki u značajnom, značajnom obujmu. Sigurno da treba uzeti i tu činjenicu u obzir, jer neke od inozemnih osiguravajućih kompanija djeluju i u drugim zemljama U nekim područjima odnosno u nekim dijelovima sigurno da imaju i određene informacije i brojčane pokazatelje i više od naših domaćih kompanija. Međutim, isto tako treba reći dotaknuli smo se između ostalog i primjera Austrije. Isto tako, činjenice govore da Austrija u vrijeme naravno njihovog pristupanja i općenito usklađivanja sa direktivama EU vrijedila su isto tako nešto druga pravila i pod sigurno nešto blažim uvjetima su bila zapravo na snazi za njihove osiguravateljne kompanije. Sigurno znamo da određene odredbe trenutno važećih direktiva Europske unije i po pitanju životnih i neživotnih osiguranja još uvijek u nekim od gospodarski najrazvijenijih zemalja Europske unije nisu u potpunosti implementirane. I evo konačno samo da kažem, u svakom slučaju i vaše komentare i raspravu ovu uzet ćemo u obzir kao i ove naravno amandmane koje ste nam uputili. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Time smo završili sa današnjim zasjedanjem. Nastavak slijedi 8. srpnja u 9,30 s točkom broj pet - Prijedlog zakona o koncesijama. Želim vam ugodan vikend! Hvala vam lijepa.